Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, предложението, което съм направил, беше дискутирано много дълго в комисията. То има за цел да изясни един въпрос, който не е изяснен. Дори и господин Личев, който е тук, в залата, от името на Министерството на околната среда и водите, в края на тази дискусия каза, че депутатите трябва да направят известен компромис със своята съвест, да гласуват текста, както е, и след това да се търси начин да се изясни този въпрос. За какво става дума? Става въпрос за това кой ще плати за възложените със закона сериозни дейности, които се възлагат на общините. Общините нямат средства за извършат тези дейности, затова моето предложение е да се запише: „Финансирането на дейностите по т. 3 се осигурява от държавата и/или фондовете на Европейския съюз”. говорим за корекции на реки и дерета, укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие, поддържане на условията за корабоплаване по р. Дунав и други мерки за предотвратяване на наводнения и т.н. Всички тези мерки струват много милиони, за да бъдат реализирани от общините, особено в сегашната ситуация, в която дори намалихме техния бюджет. бюджет. Подчертавам, че на първо четене гласувах „за” Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, така че мисля, че в момента сме заедно обединени около едно желание да намерим решение на този въпрос, който не е решен. общините да представят сметка на правителството и да кажат: моля, осребрете ни тези фактури тук. Това няма как да стане. Но биха могли да кандидатстват пред различните институции на държавата, откъдето могат да се получат тези средства - да искат средствата да бъдат одобрени, и тогава да реализират съответните мероприятия. Защото това е логичното разрешение на този въпрос. В противен случай ще се окаже, че в момента ние вменяваме на общините задължения, а те нямат средства да ги изпълнят. Може би могат да кандидатстват - не е ясно дали ще спечелят, или няма да спечелят, и ще останат в ситуация на нарушители на закона. Това не е в интерес на никого да се случва. Затова смятам, че все пак с една малка поправка в закона може да се уточни, че всички тези дейности не се финансират със средства от общинския бюджет. Има други начини на финансиране. В сегашната уредба остава неяснотата за тези други начини, тъй като има различни възможности и всичко това не е казано съвсем ясно. Но по-добре е така, отколкото да остане задължение на общините за инвестиционни проекти в размер на милиони левове, които те няма да могат да изпълнят. Намирам, че това е разумно и че не е добре и за никого в момента да приемаме текстове, с които да се конфронтираме и с общините по този въпрос. Имахме достатъчно други проблеми, с които се сблъсквахме. Този проблем трябва да бъде решен по разумен начин. Затова съм внесъл това предложение и се надявам да го подкрепите. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, ние с Вас проведохме тази дискусия по време на заседанието на комисията, но се чувствам задължена да информирам и колегите за същността й. Става Става дума за това, че при въвеждането на директивата за наводненията в българското законодателство ние чрез законопроекта възлагаме определени функции на българските общини, Вие предлагате да запишем изричен текст, че тези функции, тези дейности ще бъдат финансирани от държавния бюджет или от фондовете на Европейския съюз. Аз имам два довода срещу това предложение. Първо, защото ние в други текстове на законопроекта, които предлагаме, предоставяме нови възможности на българските общини да стопанисват водни ресурси, включително и да получават такси за дейности, които те ще извършват – такси за водовземане, такси за разрешителни. Те имат възможност да отдават на концесия язовирите, които са общинска собственост, имат възможност да оперират с имуществото, което засяга водния ресурс на територията на общината. Това, първо. Второ, много е трудно да ограничим в един текст финансовите ресурси, от които биха могли да бъдат подкрепени общините. Вие дадохте две предложения на практика. Едното беше по-общо, а другото се конкретизира върху държавния бюджет и средствата от Европейския съюз. Но има двустранни програми: програма с Дания, програма с Норвегия. Има поредица от други финансови инструменти, по които общините като местни власти, когато носят отговорност за тези дейности, биха могли да кандидатстват и да получат финансиране. Така че много е трудно в закона да изпишем всички възможни опции, от които те биха могли да получат финансиране за тези дейности. Моето мнение, затова Ви репликирам, е, че в случая в по-голям интерес на общините е да оставим отворени всички възможности, чрез които те биха могли да финансират тези дейности, отколкото да ги ограничим само от държавния бюджет и от фондовете на Европейския съюз. Благодаря ви.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Михайлова, Вие казвате, че общините ще получат допълнителни приходи в своите бюджети, но това е силно съмнително, тъй като става въпрос за минерални води, които никой досега не е поискал. Може и никой да не поиска, така че не е ясно какви ще бъдат Второ, не всяка община има минерални извори, които може да даде, за да има приходи. Не всяка община има язовири, примерно, с които да разполага. Ако община Балчик, например, където има свлачища, както знаете, желае да направи това, откъде ще получи тези средства? Може би ще кандидатства по някоя програма, може да не я спечели, а трябва да изпълни това задължение. Задължението си е задължение! Как ще решим този въпрос? Нямаме друг начин освен да запишем, че това не е за сметка на бюджета на общините. Има други начини, поне да не бъдат нарушители. Поне да не бъдат нарушители! Иначе, хем им възлагаме нещо, което е записано в закона – да извършват тази дейност, а от друга страна, те нямат средствата да го направят. Не е решен въпросът.

Ако няма, значи интересът е слаб. Ако интересът е слаб, и цената ще е малка, ако изобщо се намери някой да вземе тези източници. Следователно приходите в общинския бюджет няма кой-знае колко да се увеличат. Тогава нещата, които казах, остават валидни. други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което комисията не подкрепя.

МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение от народния представител Фани Христова и група народни представители за § 24. Комисията подкрепя предложението.

Член 148а се изменя така: „Чл. 148а. (1) Република България участва в разработването и съгласуването съвместно с други държави на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води на основата на принципите по чл. 2а, т. 4. (2) Република България съвместно с другите държави осигурява: 1. координация за разработването на единните планове за управление на международните речни басейни, които попадат изцяло на територията на Европейския съюз, и осигуряване постигането на добро състояние на водите в българската част от международните райони за басейново управление; 2. изпълнението на изискванията на чл. 156а-156ж и на програмите от мерки в рамките на международните райони за басейново управление. (3) Разпоредбата по ал. 2, т. 1 се прилага при възможност и когато международните речни басейни не попадат изцяло на територията на Европейския съюз, а при установяване на невъзможност планът се прилага в българската част от международните райони за басейново управление. (4) Изпълнението на дейностите по ал. 1 и 2 може да се извършва в рамките на съществуващи структури, създадени по силата на международни споразумения, а при необходимост при изпълнение на изискванията на ал. 2, т. 2 - със съдействието на Европейската комисия. комисия. (5) Представители на Република България в международните комисии, координиращи дейностите по ал. 1 и 2, са длъжностни лица, определени по предложение на министъра на околната среда и водите. водите. (6) Изпълнението на дейностите по ал. 1 и 2 и компетентността на длъжностните лица по ал. 5 се определя с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на външните работи.”

”к”: „к) приема плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения.”; б) в т. 2: аа) буква „в” се изменя така: „в) предлага за приемане от Министерския съвет: аа) плановете за управление на речните басейни, и бб) плановете за управление на риска от наводнения;”; бб) буква „д” се изменя така:

гг) в буква „с” думите „и координира” се заличават; дд) създава се буква „ю”: „ю) разпределя функциите по стопанисване и поддържане на пунктовете и станциите по чл. 13, 2. В ал. 3 се създават т. 5 и 6: „5. издава периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси на Република България въз основа на данните от проведения мониторинг на екологичното и химичното състояние на водите и данните за количеството на водите, предоставени от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките; 6. създава и поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите.”. 3. В ал. 4: а) в т. 2 след думите „формиращи отпадъчни води” се добавя „включително пречиствателните станции на населените места” и се поставя запетая; 4 се изменя така: „4. поддържа база данни за извършения мониторинг, включително собствен мониторинг на титулярите на издадени разрешителни, за количествените и качествените характеристики на отпадъчните води и за контрол за състоянието на отпадъчните води;”;

Точка 2 се изменя така: „2. разработва: а) плана за управление на речния басейн; б) предварителната оценка по чл. 146б, ал. 1, картите по глава девета, раздел ІІІ и плана за управление на риска от наводнения.” 2. В т. 6 думите „които издава” се заличават. 3. Точка 11 се отменя. 4. В т. 13 думите „утвърждава експлоатационните” се заменят с „определя естествените и разполагаемите”. 19 се изменя така: „19. приема изградените съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане;”. 6. В т. 20 след думите „басейново управление” се добавя „и за управление на риска от наводнения” и думите „по отношение на управлението на водите” се заменят с „в съответствие с държавната политика за двустранно и многостранно сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения ред”. 7. Създават се т. 21, 22 и 23: „21. извършва оценката на състоянието на водните тела; 22. издава предписания в рамките на компетентностите си по този закон. закон. 23. издава становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с плана за управление на речния басейн и плана за управление на риска от наводнения.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 89, 90,

Ан блок гласуваме параграфи с номера от 76 до 81 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от 92 до 97 включително.

По § 93 е постъпило предложение на народния представител Фани Христова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 93, който става § 111, и предлага следната редакция:

1”. 2. Създават се ал. 2 и 3: „(2) Директорите на басейнови дирекции участват в разработването на общи планове за управление на международни речни басейни, когато те попадат изцяло на територията на Европейския съюз. (3) За постигане целите на този закон, когато не е разработен общ план съгласно ал. 2, директорите на басейнови дирекции разработват планове за управление на речен басейн, покриващи тези части от международния басейн, които попадат в тяхната територия.” Желаещи да вземат отношение по предлагания § 101? Няма. Гласуваме § 101 по доклада на комисията.

Гласуваме § 102 в номерацията на комисията.

Гласуваме предложението на комисията за нов параграф под номер 103 в редакцията по доклада на същата комисия. Гласували

„ж”: „е) ресурсите на подземните водни тела; ж) уведомленията за извършване на хидрогеоложки проучвания по чл. 58, ал. 1, т. 5 и 6”.

т. 2; 5. генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология – за пунктовете и станциите за мониторинг на количеството на водите”.”

до 101, които съответно стават параграфи от 112 до 119, включително.

По § 104 е постъпило предложение на народния представител Любен Татарски. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 104, който става § 122, и предлага следната редакция:

2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случаите на повреда на измервателните устройства за изчисляване на таксата по чл. 194, ал. 1, т. 3 се вземат предвид разрешените в разрешителното количества”. 3. Създава се ал. 4: „(4) При техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства към повърхностни и подземни водоизточници, установена в двустранен протокол между органа, издаващ разрешителното, и ползвателя, се допуска монтажът им да се извърши на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод, при директно включване на потока във водоснабдителната система на населеното място”.”

Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя

В ал. 1 думите “или на Министерството на околната среда и водите” се заличават. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 и 2 за води и водни обекти публична общинска собственост, се заплащат по бюджетната сметка на общината,

Таксите за издаване на разрешителни по чл. 50, ал. 2 се заплащат по бюджетната сметка на: 1. басейновата дирекция – когато компетентен да издаде разрешителното е директорът на басейновата дирекция; 2. Министерството на околната среда и водите когато компетентен да издаде разрешителното е министърът на околната среда и водите; 3. Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав – когато искането е за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав; Дунав; 4. общината – когато искането е за издаване на разрешително за минерална вода - публична общинска собственост, или минерална вода - изключителна държавна собственост, когато находището е предоставено за стопанисване, ползване и управление на общината, както и в случаите на издаване на разрешително за водовземане или за ползване на воден обект – общинска собственост”.”

т. 4 думата „водовземането” се заменя с „разрешеното водовземане или ползване на воден обект”. 3. В т. 27 след думите „водни количества” се добавя „от комплексните и значими язовири”, а думите „чл. 56, ал. 7” се заменят с „чл. 53, ал. 1”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 109, 110, 111, 112,

среда и водите може да предостави безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини за срок 25 години от влизането в сила на този закон минералните води от находищата по Приложение № 2 към чл. 14, които не са предоставени: 1. концесии за добив на минерална вода и не са подадени молби за предоставяне на концесии за минерални води; 2. разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване на повече от една община; 3. разрешителни за ползване на повече от 51 на сто от утвърдените експлоатационни ресурси на находището. (2) Списък на находищата по ал. 1 се публикува ежегодно до 31 декември на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. водите. (3) Предоставянето на минералните води по ал. 1 се извършва не по-късно от 31 януари на следващата година след подадено писмено заявление от кмета на съответната община въз основа на решение на общинския съвет. съвет. (4) Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението по ал. 3 с решение предоставя находището на минерална вода на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. (5) Кметът на общината стопанисва предоставените минерални води по ал. 1 в съответствие с изискванията, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2. т. 2. (6) Общините имат право да ползват безвъзмездно наличната в Министерството на околната среда и водите информация за находищата на минерални води, предоставени на съответната община. община. (7) За ползването на минералните води по ал. 1: 1. общинският съвет определя с решение: а) по реда на чл. 41 общото водовземане на минерална вода от находищата ал. 1 за пиене и водоналиване от населението, когато минералната вода е със състав и качества, подходящи за използването й с такава цел; б) дали искането за издаване на разрешително за ползване на минерална вода съответства на политиката и плана за развитие на общината и дали да бъде издадено разрешително за водовземане, или да бъде предоставена концесия за добив на минерална вода; в) дали минералната вода от определено находище да бъде предоставена за ползване безвъзмездно, или след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от общинския съвет. 2. кметът на общината: стопанисва и поддържа в изправност съоръженията в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, б) осигурява ползването на минералната вода, без да нарушава обществените интереси и в интерес на населението; в) издава разрешителните за водовземане по чл. 52, ал. 1, г) изпраща копия на издадените разрешителни в Министерството на околната среда и водите и ги публикува на интернет страницата на съответната община; д) ежегодно до 31 март представя на министъра на околната среда и водите отчет за ползването на минералните води, включващ: баланс на ресурсите на всяко находище; баланс по водовземни съоръжения, посочващ утвърдения технически възможен дебит на всяко съоръжение, предоставения за ползване дебит от всяко съоръжение и свободния дебит от всяко съоръжение, както и списък на водоползвателите с данни за фактически използваните през годината обеми минерална вода. (8) За находищата на минерална вода по ал. 1, т. 3, за които са предоставени

се превеждат по сметката на съответната басейнова дирекция, публикувана на интернет страницата на басейновата дирекция. (9) За находищата на минерална вода по ал. 1, т. 3, за които са предоставени права за водовземане предоставени права за водовземане с разрешително, издадено от кмета на общината, таксите за водовземане: 1. се определят съгласно тарифата по ал. 7, т. 1, буква „в”, и 2. се превеждат по сметка на съответната община, публикувана на интернет страницата на общината. (10) В случаите, когато се ползва минерална вода от едно находище и за едни и същи цели, предвидените такси за водовземане в тарифата по ал. 7, т. 1, буква „в” не могат да бъдат по ниски от таксите съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6. ал. 6. (11) Директорът на басейнова дирекция не разглежда подадени в периода 1 януари – 15 февруари заявления за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води. (12) В срок до 14 дни от постановяване на решението по ал. 4 директорът на басейнова дирекция изпраща служебно подадените документи по ал. 11 по компетентност на кмета на съответната община.

Правото на управление и ползване на минералните води по ал. 1 се погасява при неупражняването му за срок пет години.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 129, 130, 118, 119, 120, 121, 122, 123 и 124, които стават съответно параграфи от 134 до 141.

Постъпило е предложение на народния представител Фани Христова и група народни представители – в „Преходните и заключителни разпоредби” да се създаде нов § 124а. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 124а, който става § 142,

До монтирането на измервателни устройства съгласно изискванията на чл. 194а, ал. 1, и когато титулярът на разрешителното е ВиК оператор, таксата за водовземане по чл. 194, ал. 1, т. 1 се определя на базата на сумата от максимално часовите водни количества, за които за оразмерени по проект отвеждащите водопроводи и съоръженията към тях след водовземането от подземни води и/или след водохващането от повърхностни води. (2) До изграждане на пречиствателните станции на населените места с над 2 хиляди еквивалентни жители таксата за замърсяване по чл. 194, ал. 1, т. 3, буква „а” се изчислява годишно на базата на разрешеното годишно водно количество и индивидуалните емисионни ограничения, посочени в разрешителното. (3) ВиК операторите монтират измервателни устройства не по-късно от три години след влизане в сила на този закон.” Уважаеми господин председател, колеги, съвсем накратко ще ви запозная с мотивите за направеното от мен предложение за промяна в този текст на закона. Към края на миналата година в България действат 58 ВиК оператора, които са добили приблизително 1 млрд. куб. м вода. На база на отнетия воден обем, който тези ВиК оператори са направили, са заплатили или заплащат такса за водовземане. Според чл. 194а от досега действащия Закон за водите тази такса за водовземане се се базира на база на отнетите водни количества, които към момента са, както следва – чл. 194а от сега действащия закон: „Отнетият при водовземането обем вода или обемът на отпадъчните води се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания сертифицирани измервателни устройства”. Следващата точка: „Таксата по предходната точка се определя на базата на разрешения годишен обем вода до монтиране или при повреда на устройствата по ал. 1”.

общият брой на водоизточниците на територията на Република България е 7848. Съответно монтираните към този момент водомери са 2596 близо две трети от водоизточниците към момента нямат монтирани устройства. Тук ще ви зачета само някои по-фрапиращи данни от конкретни ВиК оператори. Например: - ВиК – Благоевград, от 136 водоизточника има монтирани 16 водомера; ВиК – Видин, от 110 водоизточника има монтирани 29 водомера; - „Кюстендилска вода” – от 194 водоизточника – 6 водомера; - ВиК – Севлиево, от 93 водоизточника – нула водомера; - ВиК – София, от 625 водоизточника – 9 монтирани водомера.

Според мен, това по-малко количество е обяснимо, тъй като именно по тези декларирани пред Министерството на околната среда и водите брой водоизточници се плащат и съответните такси за водовземане. Да не говорим, че в още повече от всички тези монтирани 2000 водомера, които са декларирани от ВиК операторите, само 300 са минали последваща проверка според Закона за измерванията, или по-малко от 5% от монтираните измервателни устройства са технически годни за измерване на добитите водни количества. Тук е налице един вместо обективен, по-скоро чисто субективен характер на измерване на добитите водни количества, защото загубите във водопреносната система в края на краищата се прехвърлят и в цената на водата, тъй като към момента действащият Закон за регулиране на канализационните и водопроводни услуги загубите са основният показател за ефективност на ВиК оператора, а в същото време допустимите загуби, които са предварително уточнени и договорени в 5-годишните договорени в 5-годишните бизнес планове на всеки един оператор, са заложени в крайната цена на водата. Тоест потребителите плащат загубите, които са предварително уточнени за всяка една от годините на действие на този бизнес план. Аз нямам информация към момента декларираните от ВиК операторите загуби да се различават от тези, които реално са получени. Поради тази причина смятам, че предложената мярка ще стимулира ВиК операторите да доизградят едно водомерно стопанство в обслужваните територии

аз само искам да Ви обърна внимание, че неслучайно има проблем в тази посока и неслучайно цитираните от Вас ВиК оператори в Благоевград, Видин, Севлиево и другите, които споменахте, не са монтирали достатъчно измервателни уреди, защото има една подробност, която е обективна. Голяма част от техните водоизточници са в планински условия, обикновено над 1000 метра надморска височина. Голяма част от тях – повърхностни. Това силно затруднява както експлоатацията и поддръжката, така и коректното отчитане на данните. Затова според мен тук не по-скоро трябва да въведем стимули на операторите и то административни стимули, защото те имат реален технически проблем, а да се помисли в перспектива как наистина да се отчитат водните количества, които те ползват, защото те плащат такси за това, но, разбира се, това в крайна сметка да не утежнява крайната цена на услугата, която предоставят. Тук операторите не са виновни. Обективността на ситуацията след приетия закон през 2006 г. е такава, че те не могат да изпълнят чисто технически тези разпоредби и затова трябва наистина законодателят, заедно с експерти да помисли в тази посока. Благодаря ви.

Уважаеми господин Михалевски, с цялото ми уважение към Вас като човек, който дълго време се е занимавал с проблемите на този сектор, явно не сте в течение на това, което в момента гласувахме. Само преди половин час по мое предложение гласувахме следната ал. 4, която се добави към действащия чл. 194а, която гласи: „При техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства към повърхностни и подземни водоизточници, се допуска монтажът им да се извършва на хранителната тръба на напорния резервоар или на довеждащия водопровод, при директно включване на потока във водоснабдителната система на населеното място”. Бъдете сигурен и уверен, че сме помислили много добре именно за тези трудни места, където не биха могли да бъдат монтирани водомери на водоизточника. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 143 в редакцията и съдържанието му по доклада на комисията.

„§ 145. (1) Производства по издаване на разрешителни, започнали преди влизането в сила на този закон, се довършват от органите, приели заявленията за издаване на разрешителни, при спазване на условията и забраните по този закон. (2) В срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон, директорите на басейнови дирекции предоставят на кметовете на съответните общини копия от издадените до влизане в сила на този закон разрешителни за водовземане от води – публична общинска собственост, и за ползване на водни обекти - публична общинска собственост,

Комисията по околната среда и водите изработи Допълнителен доклад с № 053 11-31 от 9 юли 2010 г., връзка с постъпило предложение на народния представител Фани Христова и група народни представители: „В Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нов § 127а.” Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Костадин Язов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложението е оттеглено. Постъпило е предложение на народния представител Костадин Язов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложението е оттеглено.

Издадените до влизането в сила на този закон разрешителни за изземване на наносни отложения се преиздават при изпълнение на изискванията на този закон в срок до една година от влизането му в сила. сила. (2) Всички издадени до влизането в сила на този закон разрешителни, освен посочените в ал. 1, се привеждат в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или продължаване.” Няма. Гласуваме § 146 в редакция на комисията, по допълнителния доклад.

„§ 147. В Закона за опазване на околната среда в чл. 71, ал. 2 се изменя така: „(2) Не се издават разрешителни или разрешения на лица, които имат парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, определени със специалните закони в областта на околната среда.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 147 по доклада на комисията.

Гласуваме ан блок параграфи с номера от 148 до 152 включително по доклада на комисията.

Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар

Уважаема госпожо председател,

ДОКЛАД за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерски съвет на 11 януари 2010 г. Комисията по здравеопазването на основание чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага за второ гласуване следния проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на закона. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция: „§ 1. В чл. 2а, ал. 1 се изменя така: „(1) В медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища може да се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност.”

от: 1. физически лица – лекари и лекари по дентална медицина; 2. еднолични търговци или еднолични търговски дружества регистрирани от лекари и лекари по дентална медицина. В случаите, когато лечебното заведение се учредява като еднолично търговско дружество, едноличният собственик управлява и представлява лечебното заведение.” Има ли желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване § 64 по доклада на комисията.

„§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 в изречение първо думата „стандартите” се заменя с „медицинските стандарти” и в изречение второ думата „Стандартите” се заменя с „Медицинските стандарти”. 2. Създава се ал. 5: „(5) Контролът върху лечебните заведения за спазване на стандартите по ал. 1 и изискванията по чл. 19, ал. 2 и 3 се осъществява от контролните органи посочени в този закон, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.” Има ли желаещи да вземат думата по § 4? Няма. Гласуваме § 4 по доклада на комисията.

Параграф 3. Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 5: „§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал.

тук е разписано новото чудо на здравната реформа, новото ноу хау, което предлага новият здравен министър, а именно така наречените болнички с до 10 легла и с 48-часов прием. За какво става дума? Намерението е болниците, които ще бъдат преструктурирани, да не кажа закрити, в резултат на извършваната реформа, да се трансформират в такива малки болнички. В тези малки болнички, видно от други законови текстове, ще работят по трима лекари, те ще имат по 10 легла и там максимално възможният прием на пациенти е в рамките на 48 часа. Интересно е, че тези малки болнички, които само се казват болнички, са лечебни заведения, които не попадат в сферата на болничната помощ. Което означава, че увеличението на финансирането за болничната помощ, което направихме с разблокирането на 220 милиона от резерва на Касата, всъщност с увеличаване на разходната част на Касата с 220 милиона, по никакъв начин не може да касае звената в извънболничната помощ, защото такива средства там не са предвидени. Тук моят резонен въпрос е следният: как точно ще се финансират тези болнички, които са основно структурно звено в новата концепция за здравната реформа и откъде ще се осигурят средствата? Задавам този въпрос и като народен представител от Кюстендилска област, където болницата в Бобов дол има честта да е опитно зайче в ръцете на втори министър. След като министър Нанев се упражняваше върху тази болница и там парадно, и с фанфари откри първия спешен кабинет, това беше неговото разбиране за преструктурирането на болниците, който спешен кабинет се състоеше от една стая с една кушетка, с един празен шкаф за лекарства. Той просъществува някакво време, и между другото, не беше необходим, тъй като в Бобов дол има спешен център, който изпълнява идеално своите функции. Сега бобовдолци са заплашени от трансформиране на тяхната болница в такава малка болничка с 10 легла и с 48-часов прием. Питам аз: как точно ще се извърши това преструктуриране и как хората от това населено място – там има мини, въгледобивна промишленост и ТЕЦ с около 7-8 хил. работници, та как тази болничка ще обслужи нуждите на това население? Как ще се случи нейното превръщане от едно лечебно заведение в друго? Реплики? Да – министър Борисова. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Манолова! За съжаление не е българска българска новост да има такива лечебни заведения. Това е обичайно в страните на Западна и Средна Европа, това оптимизира лечебната структура в съответната страна, здравеопазната структура, това създава възможност в онези малки селища, където няма лекари, където има и малко население. За пример ще ви дам така наречената болница в Трън, която за една година е била посетена от 18 пациента. Ето например в Трън освен да направим медицински център за тези 18 души, ние нямаме какво повече.

където няма достатъчно лекари-специалисти, ние нямаме друг избор. Не може да правиш болница с трима лекари, не може да правиш болница с шест лекари и да имаш две отделения. За тези две отделения, което е минимумът в новия закон сега, вие ще чуете като стигнем съответния член и параграф, трябва да имаме доста повече лекари, а ние ги нямаме. Именно липсата на лекари налага в малките селища да направим тези лечебни заведения, които с европейски пари ще бъдат обзаведени, защото Европа иска да помогне на България да придобие структурата, която те имат. Това касае както тези центрове, така и болниците за долекуване. Това са нещата, които липсват на България и които Европа иска ние да изградим и затова ще ни финансира, за което аз вече имах удоволствието да ви съобщя, че ще имаме 148 млн., за да направим това. Бобов дол е един от малкото късметлии в България наред с още, ако не се лъжа, 18 такива медицински центъра, където хората пожелаха сами да станат такива, защото просто няма лекари. Те ще бъдат обзаведени напълно с европейски пари, ще има съответна и медицинска кола, която е необходима в тези случаи. Когато имаме пациент, който има примерно болка в корема за 48 часа лекарите трябва да решат дали това е един остър гастрит и пациентът си отива вкъщи или се касае за заден инфаркт, защото при него има болка в корема или да се касае за остър корем и тогава трябва да отиде в хирургичното отделение и той да бъде надлежно транспортиран в областната болница. болница. Помислено е за всичко в името на пациента да бъде така организирано, че дори и в малките селища, без лекари, ние да създадем нужната структура и организация, за да се погрижим за нашите пациенти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Борисова.

Колеги, забележете кои са лечебните заведения към т. 2. Това са индивидуална практика на специализирана медицинска помощ. Това означава, че един специалист примерно кардиолог, който има индивидуална практика на специализирана медицинска помощ, има право да разкрие към това лечебно заведение десет легла. Това сме записали в този текст. Моето предложение, що се отнася до груповите практики там няма проблем, за консултативните центрове, за медицинските центрове, за медико-диагностичните центрове

Нещо, което сме го записали. Затова моето предложение, е съгласявайки се с вашите мотиви да отпадне поне тази точка.

предлагате към лечебните заведения по ал. 1, т. 2, букви „в” това е медицински център, дентален център и медико-дентален център; „г” – диагностично-консултативен център. Кое от двете да отпадне?

Текстът е коректен д-р Адемов. Груповата практика е буква „б”. Буква „б” не се пипа по този текст.

Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 6: „§ 6. В чл. 9, ал. 4 и 5 се отменят.” едно допълнение – частта, в която не се подкрепя от комисията предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов е в § 4, чл. 9, т. 2 9, т. 2 също да отпадне. В тази част комисията не подкрепя предложението. Изказвания?

комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов в частта, в която комисията не го подкрепя, а това е за отпадане на т. 2 по вносител, където всъщност се предлага отпадане на алинеи 4 и 5. Гласуваме.

Аз мисля, че са разменени и в доклада, защото предложението по т. 1 ... Отменете гласуването. Предложението на народните представители Желев, Манолова и Стоилов. Те предлагат в т. 1 – ал. 3 да отпадне. По текста на вносителя

Подлагам на гласуване § 6 в редакцията по доклада на комисията.

Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да се отхвърли.

така: „3. диспансер и център за психично здраве”. Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7: „§ 7.

Желания за изказвания? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, ще използвам по-късно в дебатите по този законопроект възможността да отговоря на министър Борисова по отношение финансирането на малките болнички, включително честта на Бобов дол да бъде един от центровете на една такава малка болничка. Тук конкретно искам да кажа за предложенията за закриване на онко-, психо-, белодробните и туберкулозните диспансери или по-точно преобразуването им в съответни медицински центрове. Искам да задам простия въпрос. В момента, съгласно действащите текстове на Закона за здравето, тези диспансери психодиспансерите, онкодиспансерите и останалите, се финансират от държавата. Тоест цялата им дейност се осигурява с държавно финансиране. Сега предлагате те да се превърнат в съответни медицински центрове, което моментално ги изпраща в сферата на доболничната помощ. Доболничната помощ борави също със съответни клинични пътеки, съответни договори с Касата и съответно плащане по тези клинични пътеки. Питам аз: как точно ще се случи финансирането на тези медицински центрове, (реплики от ГЕРБ) след като актуализацията на бюджета не предвиди никакво увеличение на средствата за доболнична помощ? Как едни пари, които до момента ги даваше държавата и се осигуряваха през бюджета на Министерството на здравеопазването, сега ще се трансформират в парите на Здравноосигурителната каса, след като ние не предположихме, не предвидихме и не заложихме такова нещо в нейния актуализиран бюджет? ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, искам да Ви напомня, че в момента не е ден за парламентарен контрол. Това се прави в петък, тоест в утрешния ден. Въпросите, които имате към здравния министър, си ги задайте в подходящо време и в подходящия момент. В момента разглеждаме на второ четене този законопроект, така че тези въпроси нямат отношение към темата, която в момента се обсъжда.

Уважаеми колега, това е една от най-абсурдните реплики, които изобщо някога са ми правени! (Оживление в ГЕРБ.) Въпросът е конкретен и касае закона, който приемаме - касае финансирането на преобразуваните лечебни заведения. Законът влиза в сила веднага след неговото приемане, видно от Преходните и заключителните разпоредби. Абсолютно нормално е да попитам по какъв начин ще се финансират новите правни форми, които се въвеждат с този закон – новият вид лечебни заведения! Това е един изключително резонен въпрос! Аз не държа да ми отговори министър Борисова. Могат да ми отговорят също така депутатите от Здравната комисия или някой от вносителите, или който прецените. Ето тук са господин Лъчезар Иванов, госпожа Десислава Атанасова – който иска, той да ми отговори. Но въпросът е, че тези въпроси трябва да имат отговор! Защото не може да се прави реформа, още повече в здравеопазването, без хората, които внасят гръбнака на реформата да са наясно какво се случва, как се извършва преструктурирането, как се осигурява финансирането и какво изобщо правим! Аз тук ще се въздържа да коментирам, че всъщност министър Борисова вече направи областните здравни карти без изобщо законът да е приет нещо, което ако вас, като законодатели не ви тревожи, не знам кой трябва да е разтревожен. Вече реално всичко това е факт и е реализирано, а ние в момента обсъждаме закона. Нормално е да питам откъде са парите и е нормално някой да ми отговори. Министър Борисова, заповядайте. Госпожо председател, дами и господа! Вече имах повод да бъда пред вас и да кажа, че областни карти не са направени, а е направена само ревизия, инспекция, или както искате изберете – преглед, снимка, на здравеопазната система в момента, за да се ориентираме какво е положението. Едва тепърва ще се работят, и към късната есен ще бъдат готови. Това – първо. Второ, ние в момента подготвяме здравеопазната система за следващата година. И когато ние работим върху бюджета за следващата година, ние ще заложим вече новите структури, новите нужди. Едва тогава. Така че не се безпокойте – тези 220 милиона не са свързани с това, което в момента говорим в този закон. Този закон е за 2011 г. и за тогава ще си имаме съответния бюджет. Що се касае до диспансерите, тъй като първоначалният ви въпрос все пак беше този, това бяха отклоненията. Диспансерите – никъде в света няма диспансери. Навсякъде в света има или болници, или отделения, или клиники, или центрове. Това е нещото, което съществува в света. И ние няма да откриваме топлата вода, а просто ще се придържаме към структурата, която е в света. Ето защо част от така наречените диспансери в момента, които на практика представляват истински болници – и това забелязах, че няколко онкологични диспансера, те ще се наименуват специализирани болници по онкология. Що се отнася до други диспансери, които, примерно, са с 10 легла, те, освен да бъдат център, какво друго могат да бъдат? Или пък, примерно, да се присъединят и да станат отделения към областна болница, защото това е държавническият подход и защото няма смисъл да се плаща за поддръжка на сградата за тези десет легла, режийните за тази сграда, администрацията за тази сграда. И аз имах вече повод много пъти да обърна внимание, че има, например, кожен диспансер с 30 легла и 63 служители вътре. болни – 63 служители! Вие как възприемате това? Или, в един от областните градове в една сграда се намират три диспансера с три входа, три администрации, три технически тела. То не е само един техник – няколко! – няколко! Всичко по три! Това не е държавнически подход. По този начин не може да се продължава. Или диспансер, в който имаме десет легла, беше кожен, и имаше 7 или 8 администратора. Това нормално ли е? Не, разбира се. Не! Така че подходът към сегашните диспансери е коренно различен. Психодиспансерите няма да бъдат пипнати. Те са много специални структури.

Абсолютно индивидуален подход. Не се безпокойте. Финансирането, което е било досега, ще бъде и в бъдеще. Държавата е имала ангажимент досега, държавата ще има ангажимент и в бъдеще. ХАСАН Разбира се, че ще имат право да сключват договори със Здравната каса. Разбира се. ХАСАН АДЕМОВ Те няма да бъдат ощетени. За това не се безпокойте. На тях няма да им е достатъчно финансирането по линия на пътеки и ние ще имаме нужда да ги подпомагаме отново. Това ще бъде прегледано надлежно и никой няма да остане недофинансиран.

Похвално е, че колегите Манолова и Адемов толкова се интересуват от темата здравеопазване и конкретно от Закона за лечебните заведения, за разлика от останалите колеги от вашата група. Но наистина, ако сте се задълбочили, щяхте да знаете, че Глава дванадесета „Финансиране на лечебните заведения” изобщо не е променяна в този законопроект, който разглеждаме в момента. И както проф. Борисова Ви отговори, финансирането на диспансерите е чрез целева субсидия от държавните бюджети като делегирана от държавата дейност през общинските бюджети и през Националната здравноосигурителна каса. Това финансиране продължава да

вижте какво е казано в чл. 10, който променяме в момента – лечебни заведения по този закон са… и са изброени. Към тази група ние прибавяме сега нови лечебни заведения.

Въпросът, който задаваме, е абсолютно резонен, защото новите центрове или трябва да се финансират от държавния бюджет, както е казано в Закона за здравето, или трябва да се финансират от Здравната каса така, както са лечебните заведения по чл. 8, или трябва да имат двойно финансиране. И сега ние питаме кое от всички тези неща е вярно дали ще продължат да се финансират за сметка на държавния бюджет само и единствено, или ще имат възможност да сключват точно тези центрове, дали ще имат възможност да сключват договори с Това е въпросът, който търси своя отговор. Ако държавата продължи да финансира тези центрове за психично здраве и кожно-венерически заболявания и онкологични центрове, тогава какъв е смисълът те да сключват договори с Касата? Това е въпросът, който търси своя отговор.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Бих искала да Ви обясня тревогите на колегите отляво за диспансерите, защото терминът се използва предимно в страните от бившия комунистически блок, където централизираното здравеопазване на авторитарните режими по време на комунистическия период през ХХ век, позволява систематично наблюдение на групи от пациенти. Това е определението за диспансер. Ние сме на нов европейски модел на здравеопазване, който почива на солидарния принцип. При този модел наблюдението на болните се гарантира от основния пакет, където е разписано, че диспансерната дейност се финансира от Националната имаше лечебни заведения като диспансерите, които допълнително бяха финансирани чрез бюджетите, но ние трябва да подкрепим солидарния модел и да преминем към единен начин на финансиране на диспансерното наблюдение. Диспансерното наблюдение се разписва в наредба от министъра на здравеопазването. В него е точно и ясно разписано какви са дейностите на лекарите, които са носители на диспансерното наблюдение в съответното лечебно заведение. По отношение наблюдението на болните.

Новите центрове, които ще встъпят в своите функции едва след следващия период на договаряне, тоест след 1 януари 2011 г., ще имат гарантирано финансиране от Националната здравноосигурителна каса и

всичко това в основния пакет дейности. Така че болните ще бъдат наблюдавани както всички останали болни, както болните със сърдечни заболявания, които се диспансеризират и наблюдават именно в центровете за доболнична помощ. Освен това белодробните диспансери получават финансиране от глобалния фонд. Така че в България в момента се лечебни заведения, които са на тройно финансиране. Смятам, че този финансов комфорт трябва да бъде еднакъв за всички, защото няма по-важни и маловажни болести в България. И всички пациенти трябва да бъдат наблюдавани на базата на едни и същи принципи, които да почиват на медицинските стандарти и на правилата на добра медицинска практика. Благодаря. Реплика? – Мая Манолова.

да правим различни аналогии, но имаме един конкретен въпрос и искаме да получим отговор на него – как ще бъдат финансирани тези центрове за спешна помощ и тези центрове за психично здраве, както са разписани в новия вариант на Закона за лечебните заведения. Един конкретен въпрос, защото законът влиза в сила три дни? След 2011 г. влиза. МАЯ МАНОЛОВА: Лечебните заведения имат задължение да се приведат в съответствие в 4-месечен срок след влизането в сила на този закон. Прочетете какви са изискванията към лечебните заведения за привеждане в съответствие с новите правила. Има 4-месечен срок. Едномесечен срок има министерството да изготви новите медицински стандарти. Три месеца след това лечебните

Така че тези процеси текат и на тези процеси трябва да има ясен отговор. Освен това, прехвърлянето на отделения, на активи и на собствености от лечебни заведения, които са общинска собственост, в такива, които са са държавна собственост; от такива, които са търговски дружества, в такива, които са общинска собственост, създава пълен хаос в този закон! Това, което ми отговори министър Борисова

Уважаема госпожо Манолова, много смело шествате в сферата на здравеопазването, но за съжаление са Ви объркани понятията дотолкова, че се опитвате да объркате даже нас, които разбираме от това. В момента това, което гласуваме, касае именно преобразуването на лечебните заведения, но законът ще влезе в сила от 1 януари, защото в следващите разпоредби точно това се трактува и преобразуването ще се случи чак тогава! Финансирането за тази година е осигурено. Всички видяхме, че това се случи - особено наскоро беше с актуализацията на бюджета. (Реплика от лявата част.) Не е така. Като стигнем до тези параграфи, ще Ви го обясня, защото иначе ще се объркате съвсем. Освен това, пак повтарям, психичното здраве е приоритет - на държавно финансиране. И досега психодиспансерите са работили само с финансиране от държавния бюджет. И тепърва пак така ще работят, защото те не работят по клинични пътеки. За останалите ви казах, че диспансерното наблюдение е елемент на основния пакет дейности, който се финансира от Заповядайте, министър Борисова. Всичко, което е в момента, ще бъде и в бъдеще. Това трябва да знаете. Първо. Второ, ние преместваме дейността, а не имотите. Ние не пипаме нищо от имотите. Сградата на общината си е сграда на общината. Тя си остава на общината. Ние нищо не правим с тази сграда. Тя си е общинска. Ние преместваме дейността, защото, извинете, не трябва да харчим излишни пари извън тези, които трябва да харчим за самите болни да купуваме лекарства, да имаме възможност да правим повече и по-добри, качествени изследвания, които са и по-скъпи. Ние трябва да насочим тези средства основно в самия лечебно-диагностичен процес, а не да плащаме за допълнителни сгради, за допълнителни режийни, за допълнителни администрации. Това е правилно поведение – да поприберем малко част от парите и да ги концентрираме върху самото здравеопазване. Това е държавническото поведение. Що се отнася до психоболниците, каквото е в момента, такова ще бъде в бъдеще. Що се касае до тези, които стават клиники или отделения в болници – същото! Аз имам официално писмо от представителя на Глобалния фонд в България д-р Върлева, която е директор на моя дирекция, която ми пише: „Ние от Глобалния фонд финансираме дейност – не структура! Нас не ни интересува къде се работи тази дейност.” Те плащат туберкулозата. „Дали тази туберкулоза се намира в център, дали се намира в отделение, дали се намира в болница, за нас е без значение.” Имам официален документ. Благодаря. Други народни представители? Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов за промени в § 6, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Не. Подлагам на гласуване § 28 в редакцията по доклада на комисията.

правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „дентален център” се заличават. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Дентален център е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности

Лечебното заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебна дейност по медицински специалности, по които това е необходимо, съгласно решението по чл. 47.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4: „(2) Лечебното заведение за болнична помощ по ал. 1 извършва дейността си: 1. в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика; 2. при осигуреност на лечебното заведение за болнична помощ с медицински специалисти на основен трудов договор; 3. при наличие на определените в медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение. (3) Лечебното заведение за болнична помощ по ал. 1 осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности, съгласно разрешението по чл. 47, включително и на медицинска помощ при спешни състояния. състояния. (4) Финансирането на медицинската помощ при спешни състояния по ал. 3 се извършва по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване редакцията на комисията по § 7, който става § 8 съгласно доклада.

По § 9 е постъпило предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов: В § 9, чл. 20, ал. 2 придобива следната редакция: „(2) В болницата могат да се откриват структури за долекуване и продължително лечение или за рехабилитация”.

Уважаеми колеги, разбирам вашето нежелание да има дебат по този законопроект. Това донякъде е може би оправдано, тъй като часът е 17,00, всички са изморени! Но в крайна сметка този закон е важен и тук трябва да получат отговор много от въпросите, които си задават и шефове на болници, и лекари, и българските граждани. (Реплики.) Уважаема госпожо Дариткова, медицинските познания изобщо не са достатъчни, за да обосноват една цялостна визия за здравната реформа и конкретните решения в този законопроект, както и обратното – не е необходимо да имаш медицинско образование, в крайна сметка, за да можеш да си отговориш какво се случва с реформата на здравната система.

в залата.) Моля, без реплики от залата! МАЯ МАНОЛОВА: Така че моят въпрос по този текст е следният: една от анонсираните идеи за преструктуриране на болнични заведения е за превръщането им в болници за долекуване и продължително лечение. От този текст разбираме, че всъщност структури за долекуване и продължително лечение или за рехабилитация практически ще могат да се разкриват във всички болници за активно лечение, така както е разписано в текста. И питам аз тук къде ще е стимулът на директорите на тези болници, които имат собствени такива отделения, евентуално да насочват пациенти към специализираните болници за долекуване и за рехабилитация? Защото на всяка малка болница в момента, на която й предстои закриване или преструктуриране, й се обещава: ще станеш болница за долекуване, за рехабилитация или ще станеш болничка с 10 легла. От къде и как ще бъдат осигурени пациенти за тези болници? И кой ще накара шефа, примерно, на една софийска клиника, кой на една на една софийска болница, който си има съответните отделения, да ги праща, примерно, в Бобов дол? И понеже става дума за болницата в Бобов дол, на която й е предложено да се превърне в едно от тези нови заведения, само да кажа, уважаема госпожо министър, че там за миналата година са лекувани 1500 пациенти със средства от Касата и още толкова – извън клиничните пътеки на Касата със собствено разплащане; че там работят 22 лекари и не става дума за някакъв дефицит на лекари. Болницата в момента има пет отделения. Е, как цялата тази дейност, която се извършва в този мащаб, ще се поеме от една болничка от 10 легла и трима лекари и какво ще стане с останалите? Или пък, ако има щастието да се превърне в такава да долекуване, кой ще е този мотив, който ще накара шефовете на околните болници да си пращат пациентите за долекуване именно там? Това са резонни въпроси. В крайна сметка вашето неуважение към въпросите на опозицията и едно високомерно отношение е неуважение и високомерно отношение към въпросите на гражданите, на които вие, така или иначе, трябва да отговорите. Не всички са с медицинско образование. Мисля, че това не е беда. Благодаря. Реплики? Няма реплики. Госпожо министър, заповядайте.

че делът на хроничните заболявания от 40% от общо всички заболявания, ще стане две трети до три четвърти. Светът от 20 години се готви за удара на хроничните заболявания. Светът от 20 години намалява броя на активните си легла и в същото време те са за остри заболявания като инфаркта, като инсулта, току-що открит остър диабет и трябва да се започне инсулин. Той е в кетоацидоза – ще умре, ако не започнем. Това са острите случаи. В същото това време, колкото по-малко са активните легла, страните и съответните техни здравеопазни системи, все повече и повече увеличават броя на леглата си за долекуване, за да поемат точно тези хроници хроници, за които ние знаем диагнозите, но които регулярно трябва да приемаме и не в острите легла. Не им е там мястото. Фактически, цялата здравеопазна система на България е сбъркана и ние в момента трябва да я направим такава, каквато е в цивилизования свят. цивилизования свят сега има повече легла за долекуване, а ние нямаме. Ние нямаме едно легло. Едно нямаме! Ние сме представители на Евростат фалшиви резултати – резултатите от леглата си за рехабилитация, които нямат нищо общо с леглата за долекуване. Един диабетик с известен диабет, назначено му е лечение, знае всичко за заболяването си, той на две-три години трябва да влезе точно в такова отделение за долекуване. Затова ние ще създадем възможността в големите болници – областни, да има отделения за долекуване, за да може болните хроници от областта да имат удобството и да влизат в тези отделения. Ако в тази област сме успели да създадем болница за тази област – ето там ще бъде мястото за долекуване. Там ще бъде мястото за хрониците. Един пациент, който е бил, да кажем, с двустранна бронхопневмония, усложнения от страна на сърцето, сърдечна недостатъчност, поради тежката инфекция, той ще се лекува в активната активната болница, в болницата с активни легла, след което той няма да бъде изпратен директно вкъщи. Той ще отиде малко в отделението за долекуване, за да се достабилизира или пациент, който е бил с тежка хирургическа операция няма веднага да го пратим в къщи. Ще мине през отделението за долекуване и така нататък, и така нататък. Ние не измисляме колелото. То е измислено. Ние само го въвеждаме в нашата страна. Ние имаме нужда от тези легла за долекуване и това създаваме. строго разглеждаме картата на България, за да видим къде сформирахме тези болници, къде ще има нужда да добавим в областните болници легла за долекуване и ние сме предупредили колегите, че това ще се случи, че това предстои, но едва след като направим равносметката какво става с активните легла – къде, колко има, достатъчно ли е, не е ли. Ние ще коригираме, ако има нужда. Ние сега сме направили само първоначалния преглед. АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Други изказвания? Лично обяснение – госпожо Дариткова, заповядайте. Имам само една молба, колеги. Моля въпросите за квалификации и т.н. – кой какво работи и колко е добър, да бъдат оставени за друго време. Макар и да не се чувствам особено засегната, госпожо Манолова, използвам възможността, защото искам да разберете какво се случва с този закон. Аз наистина имам само медицинско образование, защото за да бъдеш лекар, да се специализираш и квалифицираш, трябва непрекъснато да се учиш и да поддържаш своите знания. Само така може да бъдеш на нивото на професията. Предполагам, че и за юридическата професия се отнася същото. Затова смятам, че за една реформа е необходима не само визия, но и политическа воля. Ние имаме политическата воля да извършим тази реформа и сме готови да поемем целия негатив и цялото евтино политиканстване, което вие правите сега на гърба на реформата, с която сме се заели. Вие използвате всеки повод за промяна, за да буните духовете на населението с с обичайни политически хватки и приказки, а наистина това е много необходимо, защото бъдещето на здравеопазването в България наистина зависи от тази реформа. Забавянето през тези години се струпва сега със силата на всичките последствия, с лошите резултати, които имаме по всичките показатели за здравето на нацията, по индекса на потребителя на здравни услуги, по който България миналата година беше на последно място. Именно затова се налага и ние пледираме за широк обществено-политически консенсус за извършването на тази реформа. Съжалявам, че Вие сега сте активна, но ние с колегите в Комисията по здравеопазването, дори от вашата партия, изяснихме много от спорните въпроси Манолова.) Беше хубаво тогава да присъствате на заседанието на комисията и заради Вашите предложения - да си изясните подробностите и въпросите, с които сега занимавате аудиторията. Разбирам и Вашата енергичност, защото Вие няколко часа не бяхте в залата и успяхте да починете и да съберете сили

АДЕМОВ (ДПС): Госпожо министър, аз мисля, че говорим съвсем различни неща. Вижте за какво става въпрос в този текст. Тук даваме възможност на всички болници за активно лечение да разкриват отделения за продължително лечение и рехабилитация. Доктор Дариткова, обръщам се към Вас. Ако един болен от вашата област, откакто сте избрана Вие за народен представител, се оперира в Пловдивската университетска болница например, след като даваме възможност и на Пловдивската болница да разкрива отделение за долекуване и продължително лечение, къде, в кое отделение за долекуване и продължително лечение ще отиде този болен? Естествено че ще остане в Пловдивската болница. Кой е този директор на болница, който ще изпусне болния - да не вземе парите от Здравната каса за този болен, да не ги усвои, а ще го изпрати в Смолянската болница?! Няма такава логика. Точно за това говори и госпожа Манолова. Ако идеята на реформата е във всички болници за активно лечение да има отделение за долекуване и продължително лечение, това е едната теза, нека да го кажем ясно. Ако обаче искаме във всички области да има само по една болница...